Molim predsjednicu Odbora za izbor imenovanja i upravne poslove. Poštovani gospodine predsjedniče, kolege i kolegice. Odbor za izbor, imenovanje i uprave poslove Hrvatskog sabora na 26. sjednici održanoj 5. veljače jednoglasno utvrdio prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Za članicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske imenuje se s danom 25. veljače 2009. godine na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost doktorica znanosti Alemka Markotić. (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog Odbor za izbor imenovanja na glasovanje. Tko je za prijedlog ove odluke? Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan? Hvala.